Konačni prijedlog zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 582.,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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika stupio je na snagu 30. srpnja 2013. godine, te omogućio razvoj, istraživanje, eksploatacije nafte, plina u Republici Hrvatskoj sukladno svjetskoj praksi. Osnovna svrha donošenja Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika bila je otvaranje tržišta u skladu sa najboljim svjetskim praksama, stranim investitorima koji su spremni ulagati u projekte istraživanja i eksploatacije, te osiguranje pravne sigurnosti investitorima što će u konačnici imati višestruke pozitivne učinke na gospodarstvo Republike Hrvatske kao što su rast investicija, iskorištavanje važnih energetskih resursa koji će pozitivno utjecati na kraju na cijenu energenta, te na razvoj same industrije. U svrhu provedbe Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a kako je definirano člankom 64. istog Zakona o eksploataciji ugljikovodika ovim zakonom se uređuje osnivanje Agencije za ugljikovodike koja je nužna radi provođenja odredbi Zakona o istraživanju istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Agencija je pravna osoba sa javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ovim zakonom, Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i drugim propisima. Osnivač agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za rudarstvo. Djelatnost Agencije za ugljikovodike utvrđena je odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, jer sustavna operativna podrška u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju istih kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama. U okviru svoje djelatnosti agencija upravlja podacima o ugljikovodičnim potencijalima geoloških struktura, te je iste ovlaštena predstavljati i prodavati zainteresiranim investitorima, priprema dokumentaciju za javna nadmetanja u svrhu davanja dozvola za istraživanje, eksploataciju ugljikovodika, prati ispunjenje ugovornih obaveza investitora koji su obavezali istraživati u Republici Hrvatskoj uzimajući u obzir najviše standarde zaštite okoliša, te pruža operativnu podršku investitorima prilikom istraživanja, eksploataciji ugljikovodika u Republici Hrvatskoj, a s ciljem osiguranja maksimalne koristi za samo gospodarstvo. Agencija obavlja velike poslove, ali ovdje bih htio istaknuti ovim zakonom to je predviđeno da podnosi izvješća Europskoj komisiji o svim poteškoćama s kojima se susreću investitori prilikom pristupa ili provođenja aktivnosti, traženja, provođenja aktivnosti istraživanja ili eksploatacije ugljikovodika u trećim zemljama na kojim bude ukazano uz poštivanje same poslovne tajne. Znači ona podnosi izvješće i Europskoj komisiji. Donošenjem ovog zakona, odnosno osnivanjem Agencije za ugljikovodike stječu se uvjeti za provođenje samih javnih nadmetanja nadmetanja za odabir najpovoljnijih ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a s time i pozitivnih kao što sam rekao financijski pokazatelji za proračun Republike Hrvatske kroz naknadu koju će investitori plaćati za navedene radove. Nadalje, pozitivni učinci na gospodarstvo bit će vidljivi već naredne godine kroz investiciju istražne bušotine, razvoj popratne lokalne industrije, te u konačnici u trenutku otkrivanja značajnih rezerve i eksploatacije nafte i plina pozitivni utjecaj na konačnu cijenu energenata. Mislimo na naftu i plin u Republici Hrvatskoj. Temeljem odrednica Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika početkom drugog kvartala ove godine očekuju se prva nadmetanja za davanje dozvole za istraživanje, sklapanje ugovora, eksploataciju ugljikovodika u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske što ukazuje da je osnivanje agencije prioritet radi pripreme dokumentacije koja će se prezentirati potencijalnim investitorima radi njihovog upoznavanja sa ugljikovodičnim potencijalom određenih određenih područja u Republici Hrvatskoj, odnosno otvaranje i priprema data room, znači baze sa navedenim podacima. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče. Imamo dvije replike. Dujomir Marasović, izvolite.

ono što mi svi već znamo osnivanjem agencije otvorit ćete jedan izvjestan broj radnih mjesta. Za koju stranku? HNS, Kukuriku, IDS. Kažite mi čije će to bit i vi nama ovdje da ćete osnivanjem agencije ozdravit gospodarstvo. Pa to koja je, kažite mi je li 586 ili 932 agencija. Pa šta vi radite gospodo? Meni je žao što se moram ustati i ovako replicirati. Pa umjesto da smanjujete mislim državnu administraciju i neki dan sam bio u jednoj lokalnoj emisiji gdje Gjurković kaže da ne povećavate državnu administraciju. A ja kažem povećavate, a on kaže ne povećavamo. Pa sad ko je evo pred cijelom hrvatskom javnošću tko je u pravu. Nema Gjurkovića, doli je u kantini. Ma što vi radite? Pa vi ne date zapošljavanje liječnika, medicinskih sestara, nego zapošljavate administrativni kadar, šta ja znam čije ljubavnice. Kome to treba? Kome platiti? Hvala i vama gospodine Marasoviću. Sljedeća replika, Goran Marić. ne znam gospodine potpredsjedniče ima li uopće smisla raspravljati o ovoj temi jer se zamjenik ministra ne referira uopće na opaske koje se iznose niti želi raspravljati o prijedlogu zakona. To mislim da takvo ponašanje u Hrvatskom saboru nije u najmanju ruku, najblaže rečeno nije pristojno. Ali ipak ću kazati, bez obzira na to, nekoliko opaski na pitanje opet članova agencije i upravnog vijeća. Ovo je 152 agencija u RH i zvala se ona agencija ili upravno vijeće nekakvo. Ili ne znamo možda kad dostignemo brojku od 200 spasit će se Hrvatska. Vjerojatno je to put za izlazak iz krize. Nema nitijednog opet propisanog uvjeta za člana upravnog vijeća. Pa zar je moguće da takav zakon bude? Ne mogu shvatiti uopće da takav zakon može doći u Hrvatski sabor da nema nitijednog propisanog uvjeta. Ovdje je mandat na 4 godine. Kako je mandat članovima upravnog vijeća u ovom zakonu 4 godine, a u ovom prethodnom prije 5 minuta sam upozoravao 5 godina je tamo? Koji je kriterij da bude u Agenciji za naftu 5 godina mandat, a ovdje 4 godine? Nema obrazloženja jer bilo koje obrazloženje bi bilo iracionalno. Zašto se ne ograniči, kaže mogu biti ponovno birani. Mogu biti ponovno birani ali još jedanput, ne bi trebao nitko biti biran više od 2 puta. Ma nitko, nijedna agencija, niti jedno upravno vijeće. Maksimalno 2 mandata, to demokracija nalaže ograničiti da jedni te isti sjede godinama na istim mjestima.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo pa da odgovorim na obje replike, gospodina Marasovića i vas, predlažem da pogledate na stranicama Vlade RH reformske mjere i vidjet ćete da mi spajamo agencije Pa čisto na službenim stranicama imate da ih ne povećavamo i stoga uvaženi zastupnik Gjurković je ovdje bio u pravu. Isto tako to se odnosi na vaš odgovor, spajanje agencija, spajanje instituta, formiranje onog što ste vi formirali godinama i što ste stvarali veliki broj spajamo jer puno je nepotrebnih instituta koji se trenutno nalaze sa jednim zaposlenim ili dva. Upravo ova Vlada radi suprotno od vas. Hvala lijepo. Hvala. Možda jedno pojašnjenje, znači predlagatelj nije obvezan po Poslovniku javljati se i odgovarati. On će procijeniti kada mora, kada je nužno. Da li u ime odbora netko želi uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a Igor Rađenović. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo u nastavku ugljikovodičnog dana, valjda mi neće pobjeći ovo ugljikohidrati, U ime kluba SDP-a da kažem da postoje najmanje dva razloga zbog kojih će podržati ovaj prijedlog zakona. Prvi razlog je da se radi o dobrom prijedlogu zakona, da ovu agenciju ocjenjujemo potrebnom u skladu sa najboljom svjetskom praksom kao što to rade druge zemlje, a i zbog očekivanih pozitivnih utjecaja na gospodarstvo razvila se rasprava oko potrebi i ne potrebi određenih agencija. Je, istina je da Hrvatska ima zaista velik broj agencija. Osnivane su iz raznoraznih razloga ali na kraju se broje kao što reče maloprije zamjenik ministra na kraju ćemo prebrojati čega ima, ali manje je čak bitan i broj, bitnije je što je i koliko učinkovito. Ova agencija u svakom slučaju je potrebna s obzirom i na kao što rekoh i važnost posla i na količinu novca koji se vrti, ali zaista i zbog specifičnosti. Drugo je rješenje bilo da ostane pri ministarstvu pa činovnici itd., ali mislimo da je ovo zaista bolje rješenje. Na tragu zemalja koje su to dosada učinile dobro, a nikad nije, zapravo uvijek je dobro gledati tuđa iskustva. Prvi razlog sam dakle objasnio, a drugi razlog zašto ćemo prihvatiti ovu odluku je da smo mi o tome već odlučili. usvajanjem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika krajem ljetnog zasjedanja, a koji je stupio na snagu 30. srpnja, mi smo predvidjeli dakle člankom 64. da će se osnovati ova agencija koja tada smo tako, tako piše u tom članku, nužna je radi provođenja odredbi Zakona o istraživanju i eksploataciji samog ugljikovodika. Oko prethodne točke bilo je dosta problema oko financiranja HANDA-e. Da, ne, proračun, nezavisnost itd. Ovdje se jasno kaže koje su ocjene izvora potrebitih sredstava za provođenje ovog zakona. Agencija će biti samofinancirajuća kada dakle proživi jer će se financirati iz svoje djelatnosti i iz prodaje dokumentacije za istraživanje i eksploataciju vodika te iz dijela naknade sukladno uredbi iz članka 30., a za inicijalna sredstva predviđena su, bila su i u prethodnoj godini, a predviđena su i u ovom proračunu od 400 tisuća kuna. Štoviše, s obzirom da se osnivanjem ove agencije stječu uvjeti za provođenje javnih … /Govornik se ne razumije./… najpovoljnijih ponuditelja za izdavanje dozvola i sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju vodika očekuju se i pozitivni efekti dakako i za sam državni proračun. Zakonom je agencija definirana kao pravna osoba sa javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru svoga djelokruga i nadležnosti dakle svoga temeljnog zakona, Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Čuli smo osnivač je RH, a osnivačka prava vrši ministarstvo nadležno za rudarstvo. Člankom 4. detaljno je propisana djelatnost agencije. Ja sam i na Odboru za gospodarstvo i zadnji put rekao možda ima nekih i nesretnih i nespretnih formulacija, vjerojatno su negdje nastale u prijevodu, izgubljene u prijevodu, vjerojatno će biti kasnije u diskusiji. No međutim, to je zakon koji je prepisan i opisan iz Zakona o istraživanju eksploatacije ugljikovodika. Prema tome radi se o doslovnom, o prenošenju iz jednoga zakona u drugi, ne radi se o supstancijalnim ili nekim posebno važnim temama, nema oko toga amandmana ali možda u nekoj novoj iteraciji da malo poboljšamo, …/Govornik se ne razumije./… vjerojatno će kolege oko toga nešto reći. Ja ne bih dalje Ja ne bih dalje duljio. Upravno vijeće je osam članova, reće malo prije kolega Marić, nema uvjeta, a imenuje ih Vlada, članove Upravnog vijeća imenuje Vlada, pregovarali ste isto predstavnik ministarstva nadležan za nešto baš zato da se zakoni često ne mijenjaju. To je ova vlada također uvela da se previše ne namirimo, ne gnjavimo, znači ministarstva nadležnog i za financije i za zaštitu okoliša i za prostorno uređenje itd. te osobe koje su iz ministarstva u pravilu djelatnici ministarstva ovisno o kojoj funkciji dakle biti stručne osobe, da li ima potrebe normirati zakon i dalje i detaljnije to dopisivati, ja osobno mislim da ne. Dopušteno je drukčije mišljenje ali Vlada ima, pa za te funkcije upravo postoje uvjeti upravo tako kolega Radoš postoje uvjeti za te funkcije i naravno da oni po funkciji će svoj posao obavljati profesionalno i odgovorno, ali dobro u zemlji u kojoj je vijest da Zakon o radu, se o njemu uopće raspravlja, makar u svim razgovorima koji se stručno vode je to jedna od prvih točaka a ovdje se odbija da uopće raspravljamo o nečemu što nam je nasušno potrebno pa da raspravljamo o nečem pa taman ostalo isto i otići na drugu stranu, nego se odvija opća rasprava možda i nije najprimjerenije koristiti stručne argumente. Vjerojatno će kolege iz opozicije razveseliti da se predstavnike i članove uprave bira na temelju javnoga natječaja. Rekao sam već da stjecanje sredstava će biti samo financirajuće, prema tome sa te strane neće biti troška za državnog proračuna osim ovog inicijalnog troška članak 18 predviđa da plaću predsjednika i članova uprava ne smije biti veća plaća od plaće zamjenika ministra, to smo isto posložili, pitanje je koliko je to dobro rješenje ali krenuli smo tim putem da to tako stoji. Dozvolite mi još jednu opasku, možda što nedostaje, imamo kod nekih drugih agencija, naime predviđeno je člankom 16 da agencija jednom godišnje dostavlja Vladi putem ministarstva dakle gospodarstva a to jest nadležnog za rudarstvo izvješćuje Vladu o svojim rezultatima. Nismo čvrsti stav zauzeli u ime Kluba SDP-a, ima razmišljanja jednih i drugih. Čut ćemo i druge klubove. S obzirom koliko još izvješća imamo, ako ih nismo raspravili, da možda moj osobni stav, kažem govorim osobno da bi možda trebali razmisliti o reviziji koja to sve izvješća dolaze u Sabor, broju tih izvješća o sadržaju, tih izvješća o formi o kojoj ih primamo. Možda poneka izvješća možemo stavljati i na nadležne odbore pa da se sve ne događa na plenarnoj sjednici na odborima i u pravilu nešto manje politizirana rasprava, nešto više konkretnija, stručnija, kažem moje osobno razmišljanje da bi možda neku reviziju svih tih izvješća trebali vidjeti s obzirom na to da ih ipak u pravilu rješavamo relativno kasno pa možda evo ostaju u zraku, nisam uspio definirati sa kolegama, možda da i predlagatelj razmisli i drugi klubovi da možda se i obvežemo ovim zakonom kroz neki amandman da i ovo izvješće dolazi Saboru pa da o njemu na taj način ne raspravljamo. Kao što rekoh ih one prve dvije uvodne rečenice, u svakom slučaju Klub zastupnika SDP-a podržati će ovaj zakon. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Branko Bačić, izvolite. Hrvatskoj ima 150 takvih agencija točan broj iznosi 180-tak agencija ili centara, instituta i zavoda sa ukupno 22 045 zaposlenih. Taj podatak smo dobili na klupe jer nam je Vlada u odboru na zastupničko pitanje dostavila ukupan broj agencija, ukupan broj zaposlenih i prosječnih plaća u tim agencijama. Dakle, ovim zakonom mi stvaramo 171 agenciju u Hrvatskoj pa možda to i nije neka novost i nije ništa čudno kad već smo ih 170 formirali, stvar reći da je do sada ovaj posao se u velikoj mjeri odvijao u okviru resornog ministarstva i ja doista ne vidim razloga ako smo 60 godina koliko smo na ovim prostorima iskorištavaju ugljikovodici da je sada evo nakon tog perioda potrebno formirati takvu agenciju. Tim više što mi se čini da kada smo donosili Zakon o ugljikovodicima da je na Odboru zaštite okoliša i prirode predstavnik Vlade rekao kako će ova agencija biti prijevremenog karaktera. Tada je bilo riječi kako će agencija kada se formira, kada se provede procedura oko utvrđivanja investitora na eksploataciji tih nalazišta nafte u Hrvatskoj, kada se raspodjele koncesije odnosno kada se taj posao obavi da će se takva agencija ukinuti jer da ona onda više praktično neće imati u tolikoj mjeri potrebe za svojim zamijenjenim postojanjem. To je bilo rečeno ako se sjećate na Odboru zaštite okoliša i prirode. Međutim takvu odredbu ne vidim u ovom zakonu koji je ovdje dostavljen nama na klupu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Rađenović, izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kao što rekoh kolega Bačiću, argumente za i protiv osnivanja agencije smo iznosili kada smo razgovarali o ovome zakonu i tada su prevladali oni da se agencija osnuje i to smo unijeli u zakon, prema tome sada možemo samo raspravljati o tome što je sadržaj ovoga zakona dakle kakav je sadržaj te agencije oko unutarnjeg ustroja i detaljnije oko djelatnosti. Kada smo kažem govorili oko i razmatrali da li je bolja agencija ili ne, na tragu najboljih primjera svjetske prakse upravo je predloženo ovako kao stoji. Zakonom je dakle predviđeno također i tu vam repliciram da agencija jest privremenog karaktera dok se provedu istraživanja i na osnovu natječaja itd. a zakonom je predviđeno da će biti osnovano nacionalno trgovačko društvo koje će u ime i za račun svog osnivača tj. RH u punom obimu štititi interes kada jednoga dana do eksploatacije dođe. Prema tome to je prilično jasno u samome zakonu i ne vidim sada potrebe da stvari vračamo na početak, ali hvala Bogu ovo je plenarna sjednica pa možemo to vidjeti. koristi i potrebi određenih agencija što je mali odmak od same teme, mislim da je gospodin Leverić dobro rekao, pokazat će vrijeme, namjera je pokazana već na web stranicama Vlade pa valjda o tome možemo raspravljati ako ne možemo o Zakonu o radu, evo pozivam vas da bar pogledate i te reformske te reformske prijedloge na stranicama Vlade i date svoj konkretan i dobar doprinos u tome koje agencije, a osnivale su ih raznorazne Vlade, ponajviše u doba kada ste vi bili ministar, koje ćemo eventualno ukinuti, a koje ostaviti, koje zaista opravdavaju svoj smisao. Hvala. Nastavljamo po klubovima. Đuro Popijač u ime Kluba HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Dakle, evo nama još jedne agencije, kako reče Branko, 181. Hvala vam je vrlo teško i razaznati koja će zapravo stvarna uloga biti i s kojim smislom će biti osnovana, osim da se ispoštuje zakon kojim je rečeno da će se ta agencija osnovati. A pritom, dakle ovdje imamo vrlo argumentirano da je to nužno donesti po hitnom postupku jer će se otvoriti velike perspektive hrvatskom gospodarstvu, državnom proračunu i kome sve ne, ali podsjetim, zakon koji je to tražio je donesen u 7. mjesecu 2013. godine, a agencije se donese ili donosi Zakon za formiranje agencije, eto pola godine iza toga. Trebat će još 6 mjeseci da pronađu i da se koalicijski dogovore tko će biti što u toj agenciji, da pozapošljavaju ljude. I eto nama 2014. godine bez natječaja za, sasvim sigurno bez natječaja za eksplataciju, istraživanje i čega još. I eto, krajem mandata, ako ne i prije i tako četiri godine na području istraživanja, eksplatacije investitora kao u ostalom u svim drugim segmentima neće biti ništa. Jedva da ćete i ako uspijete pozapošljavati one koje ste namijenili u toj agenciji, a doći će joj kraj. I to najavljujem jer je bespotrebna, jer je besmislena. Kao i onaj sam zakon o kojem smo vam pokušali pomoć pa je svejedno izašao tako kakav je izašao i vidimo da se po tom zakonu ne događa ništa. Kada se čitaju ta obrazloženja koja prate ove zakone pa recimo tu se može svašta pronaći, i evo neke zanimljivosti iz ocjene stanja. I kažu da se ovaj zakon donosi da bi se osigurala pravna sigurnost investitora. Dakle, ako nemamo agencija, onda nemamo pravne sigurnosti investitora. Ili ako hoćemo to protumačiti drugim riječima, čim više agencija, tim više pravnih sigurnosti. Dakle, čim više birokracije, čim više složenih, kompliciranih postupaka, tim više i tim bolje pravne sigurnosti. Upravo suprotno, svako gomilanje novih institucija, nove birokracije, nekakvih novih kvazipravila nejasnih, pogotovo kao što su ova, ili ih uopće i nema, i čine temelj pravne nesigurnosti koje naši investitori naravno svakodnevno upozoravaju. Zapravo, zato i nema nikakvih investicija unatoč svim naporima i uvjeravanjima raznih dužnosnica ove Vlade da nas čekaju svjetla i investicijska budućnost. Dakle, potpuno promašena i potpuno promašen argument za donošenje ovog zakona. Isto tako u nastavku piše da će RH tim dobiti priliku da se bez većih ulaganja domogne važnih gospodarskih, odnosno energetskih resursa. Dakle, pretpostavljamo da ćemo dovući neke strane investitore, da će uložiti desetine ili stotine milijuna dolara ili eura i da će to staviti Hrvatskoj, recimo Vladi ili nekom drugom na raspolaganje i da ćemo svi živjeti u blagostanju. Taman će netko dolaziti investirati u RH za vađenje i eksplataciju nafte i plina i da će to biti na raspolaganju, eto kao veliki energetski resurs za hrvatsko gospodarstvo. To tako ne funkcionira i to je besmisleno. Ovdje piše i da se to radi sukladno prihvaćenoj svjetskoj praksi, to je točno. Svaka ozbiljna država ima ili ministarstvo za energetiku ili specijalizirane agencije, institute, institucije koje upravljaju energetskim potencijalom države, ali ne sa ovakvim definicijama. To što će raditi ova agencija još je jedan besmisleni birokratski aparat. Ništa drugo. Ničim ona neće upravljati i tu će se ispreplitati raznorazne nadležnosti i interesi pa pogledajmo samo tko sjedi u toj agenciji u upravnom vijeću, 9 članova i sva moguća ministarstva. Vjerojatno ste još zaboravili njih par. To je notorna činjenica da se tu neće događati ništa, već imamo 9 članova vijeća, imamo 4 člana uprave, to je već 13 i ne znamo naravno kada i kada će se stvoriti proizvodi da se i ostvari, operacionalizira ta agencija, znači da ponovim, sljedećih dvije godine od ovoga nema ništa. Nadalje, bilo je govora o financiranju. Dakle, tu imamo priliku vidjeti sav kaos i košmar koji vlada u eteru, a onda naravno oni koji pišu ove zakone pažljivo ne prate što pojedini ministri govore i onda napišu totalne suprotnosti. Piše da i ovdje se govori da će biti ova agencija neovisna u financiranju i da će prodavati, što ono da će prodavati dokumentaciju za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika potencijalnim investitorima i da će se tako financirati. Tako samo slušali prije dvije godine da će se financirati i onaj Centar za energetiku. Znate kako se financira? Tako da su nametnuli porez hrvatskim energetskim kompanijama u milijunskim iznosima dakle i HEP i JANAF i svi oni koji se bave energetikom plaćaju plaćaju ulaznicu odnosno pla ćaju kvazi porez tom centru da bi se financirao. To je neovisnost financiranja. No međutim, ovdje ministar gospodarstva piše da će Spektrum zaradu ostvarivati tako što će naftašima prodavati prikupljene podatke. Sada tko će prodavati podatke? Agencija ili onaj koji je ovdje dobio ne znam na koji način iz kog razloga ekskluzivno pravo da skenira hrvatski Jadran i ovdje u bezbroj navrata je ministar izjavio da će se oni financirati prodavajući te podatke. Koje će podatke prodavati agencija? Možda one za koje u prijašnjim istupima zamjenik govori da nisu bili dostupni državi Hrvatskoj. Koje će to podatke prodavati ako ministar izjavljuje da će Norvežani prodavati podatke? Tako da tu kažem piše svašta. Zanimljivo, ne znam da li je to usklađeno sa svim onim što je i bila namjera i što su i drugi važni dužnosnici ima tu još puno pokušaja prodavanja magle, a ovdje je to već i spominjano kako će Hrvatska postati Norveška čim sada ova agencija za nekih dvije godine kako izgleda po dinamici kako će se ona uopće i operacionalizirati, početi dolaziti strani investitori, ulagati stotine milijuna eura u istraživanje i onda će veselo crpiti naftu i plin i onda će veselo Hrvatska imati najjeftiniju naftu i plin na cijelom svijetu, dolazit će svi investitori zato što Hrvatska uz pomoć tih stranih investitora će vaditi jeftin plin jeftinu naftu za naše potrošače, vesele … industrije. Dakle to su toliko neozbiljne, toliko smiješne izjave da ih je za ovom govornicom naravno važno ih ja apostrofirati kao apsurde, kao jedno neznanje, nesposobnost jedan kaos ili zapravo promicanje nekih lobija i nekih interesa koji očito u ovim svim koracima od samog početka evo i do kraja mogu i to se može vidjeti mogu iščitavati iz svih ovih aktivnosti što i kud cijela stvar ide. Dakle Ministarstvo gospodarstva je potpuno osakaćeno što se tiče energetskih resursa resursa bi tako rekao, ako naravno pod tim podrazumijevamo kadrove. Vidimo da se rastače, vjerojatno će ova agencija otići još ono malo ako je ostalo što išta vrijedi. Tko će raspisivati natječaje? Po ovome se to tu i ne može vidjeti. Postojat će nekakva vladina stručna skupina koja će ocjenjivati ponude. Agencija će prikupljati i prezentirati podloge, onda će agencija pomagati investitorima, onda će agencija slati Europskoj komisiji pritužbe investitora ako budu imali problema. Dakle teško je uopće koncentrirano i konzistentno i shvatiti koja je suština i što će to ova agencija raditi. Dakle možda jesu namjere onakove kakove se navode u nekakvim izjavama u nečemu ali slijed onoga regulative, pravila i organizacije koja postoji iza tih najava, iza tih velikih riječi ili na kraju krajeva PR-a iza toga ne postoji ništa samo jedan veliki košmar, kaos i na kraju krajeva izgubljeno vrijeme. Podsjećam da ste 2012.godine poništili natječaj koje je raspisalo Ministarstvo gospodarstva za istraživanje i eksploataciju. 2012.cijela, 2013.cijela evo 2014.agencija nije formirana, niti jednog jedinog natječaja. Pa mislim o čemu vi to govorite na kraju krajeva? Imali ste nekakve razloge zbog čega ste te natječaje poništili. Ali iza toga se ništa nije dogodilo. i o kojim investitorima, kojem vremenu i o kojem vi to bogatstvu govorite kada tako nonšalantno spominjete nekakve evo velike potencijale? Pa 30 godina se zna, ko da ste otkrili toplu vodu da na Jadranu ima plina i nafte. Pa nije to ništa novo na kraju krajeva. No međutim postoje duboki razlozi zbog čega su nekad pametni ljudi neke bušotine napravili a neke nisu i neke ne bi trebalo i nikada na kraju krajeva. A garantiram da većina njih i ovo će biti vrlo brzo zaboravljena priča od toga nema ništa sljedeće dvije godine, tako se ništa neće događati, poslije ako preživite dvije godine još kao Vlada ajde. I tako i tako će ta priča biti zaboravljena kao i mnoge koje ste do sada plasirali u javnost, a zapravo se ne događa ništa i nema šanse prihvaćati ovakve zakone i ovakve prijedloge. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na replike. Srđan Gjurković. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega apsurd, nesposobnost, neznanje, košmar, kaos je ono što ste vi nama ostavili. Od 2007.do 2010.imali ste 92 agencije koje su trošile više oko 6 milijardi kuna. pod pritiskom EU u srpnju 2010.smanjili ste na 62 agencije, a nakon toga smo mi od te agencije kroz reforme doveli u stanje funkcioniranja i jasnoće u kojima plaće nisu 28 i 30 tisuća kuna neto u agencijama nego su plaće u skladu sa svim plaćama koje su u državnim službama odnosno u ministarstvima, racionalizirali i reducirali. Kada vi govorite o specijaliziranim agencijama i ministarstvima energetike koje se bave ovakvim poslovima, a zaboravljate da u biti ovo i to lijepo piše, samo što ne piše da je specijalizirana agencija da se nema potrebe da radimo ekskluzivitet nego da govorimo da je to agencija koja ima točno jasne ovlasti koje treba imati i zašto se radi sada po hitnom postupku, a zašto se agencija nije radila kada je definirano zakonom odnosno otvorena mogućnost zbog toga da nakon što je stručno napravljena seizmička istraživanja hrvatskog primorja onda se osniva agencija jer se ukazuje da ima potrebe, jer ima mogućnosti, ima zainteresiranih za istraživanje i eksploataciju nafte. to je trenutak kada morate sustav postaviti na način da bude precizan, ne kompliciran birokratski nego precizan i jasan da investitor točno zna šta, kako i kada. I agencija je ta koja će služiti da bi što jednostavnije a ono što je najvažnije transparentno se obavljao posao eksploatacije sutra nafte i plina. da tek nakon ovih istraživanja vi osnivate agenciju a šta sa onim svim poljima koja stoje koja su poznata i za koje je trebalo raspisivati natječaj za istraživanje eksploatacije? Pa nisu to jedina polja za koje sada znamo da ima eventualno potencijalnih nalazišta. Što se nije dogodilo, što tri godine što se čekalo tu da se to ne raspisuje i u okviru Ministarstva gospodarstva na kraju …/Govornik se ne razumije./.. Naravno zato što ste ih blokirali ovim zakonom pred 6 mjeseci. Zato to sada sve stoji i stajati će još dvije godine i tu se neće događati ništa. A na kraju krajeva sve ovo što vi govorite da ste učinili ovo ili ono rezultati i stanje gospodarstva, proračun, što god hoćete, vrlo jasno poznato i to to i više i ne treba ponavljati. 60 tisuća više nezaposlenih nego kada ste zatekli. Investicije stotine milijuna manje, pad industrijske proizvodnje u

Hvala lijepo. Kolega Popijač, onom tko pročita članak 1. jasno je kako je ovo agencija, međutim vrlo interesantno da mi agenciju koja ima vlastite prihode 600 i još nešto milijuna kuna ukidamo joj samostalnost i uvlačimo je u proračun a osnivamo novu agenciju i dajemo veliku samostalnost. Ali onaj tko pogleda članke od 12. do 15. sve mu je jasno. Četiri člana uprave, nigdje se ne navodi radno iskustvo koje ti članovi uprave trebaju imati. Međutim, vrlo interesantno je da se kaže u članku 15. da će voditi računovodstvo proračunskih korisnika. Ako se kaže da ova agencija će se financirati od vlastitih prihoda od prodaje nekakve dokumentacije onda je logično da će imati vlastite prihode. Ako ima vlastite prihode, ne vidim po kojem osnovu bi one vodile računovodstvo, svoje financijsko poslovanje prema računovodstvu proračunskih korisnika. No ovo je jasna stvar kako se želi podijeliti plijen tj. Republika Hrvatska između članica kukuriku koalicije. Naprosto ne želi se dati niti jednoj stranki koalicije da uđe u atar jedne druge političke opcije. Ali ponavljam hranidbeni lanac drugih političkih stranaka će doći na red. Đuro (HDZ)** Hvala kolega što ste naravno uočili, to sam i propustio reći, cijelo prijepodne smo raspravljali o agenciji koja zapravo nestaje, postaje dio nekakvog državnog aparata, ukinuli se financiranje, prebacilo se nešto porezne prihode što se nije smjelo prebacivati, ali eto nama nove agencije. A s time što se ona agencija sada više ne zove za zalihu nafte nego agencija za naftu. Pa ćemo imati dvije agencije za naftu, za naftu, gledajte i to će biti sve da se pojača pravna sigurnost za investitore. Pa dajte molim vas, pa to je sprdnja, oprostite na ovaj, jednostavno je potrebno više i govoriti na način da se sasvim jasno kaže što to sve skupa je. I na kraju krajeva i dobro spominjete, pa treba to ponavljati, pa hvali se ministar i čitavo ministarstvo i čitava Vlada su Norvežani u 2D, Danas je poznata i četvrta tehnologija, snimanje podmorja. I da će prodavati, odnosno da to državu ništa ne košta jer će prodavati tu dokumentaciju. Kome na kraju krajeva? Pod čijom kontrolom? Na koji način i pod kojim kriterijima će se to činiti? Kojim to investitorima i kompanijama? Zar onih 7 sestara bivših ili nekih novih 7 sestara ako znadete o čemu govorim, na kraju krajeva. Dakle to zaista sve skupa je zamotano u jednu naravno prekrasnu priču velikih budućnosti ali suština priče vjerojatno leži u potpuno nečem drugom. Hvala. Suština priče je pod vodom je li tako? Sljedeća replika Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Popijač spomenuli ste u svom izlaganju centar za praćenje poslovanje i investicije u energetskom sektoru koji je također posebnim zakonom kao i ova agencija formiran u mandatu ove Vlade. Kada vam je malo prije vama kolega Gjurković replicirao rekao je kako je ova Vlada reducirala broj agencija, racionalizirala njihovo poslovanje i smanjila njihove plaće. Pa evo u onom dokumentu kojeg sam malo prije spomenuo, u odgovoru Vlade na zastupničko pitanje se govori da u tom centru koji je bio zamišljen kao mala agencija, mali centar koji će pomagati energetskom sektoru već je do danas zaposleno 22 ljudi sa prosječnom neto plaćom od 12 tisuća i 500 kuna, toliko o smanjenju plaća ove Vlade u takvim agencijama i takvim centrima. No kada je već Vlada odlučila napraviti agenciju koja će biti suport ministarstvu za ovakve poslove onda je mogla i ove poslove koji su kao što ste i sami rekli nepotrebni, ali ako je već takve poslove odlučila izdvojiti iz državne uprave iz ministarstva i dati posebnoj agenciji onda je možda mogla dati i tom postojećem centru koji je također formiran za energetski centar za praćenje investicija i poslovanje energetskog centara. Pa valjda je nafta i naftni derivati jesu dio tog energetskog sektora. Prema tome, slažem se agencija apsolutno nije bila potrebna, ona je još jedno tijelo koje će koštati državu iznimno velikih sredstava. I točno je da dokumentacija koja je nastala kao rezultat istraživanja pa teritorija i morskog dijela Republike Hrvatske prema riječima ministra vlasništvo Spectruma koji je to sve skupa istražio pa ni meni nije jasno na koji način će onda imati vlastita sredstva agencija kad je već sada država tu vrijednost, tu dokumentaciju prepustila jednoj norveškoj firmi. Đuro (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega, valja reći da se ja referenciram na to što bi agencija trebala biti naravno. Prvenstveno će to ovisiti o ljudima i kadrovima koji će sjediti unutra. U takvim primjerima, imao sam ih osobno i prilike vidjeti, po uređenim zemljama koje vode računa o svojim resursima sjede najveći eksperti i u energetici i u rudarstvu koje uopće jedna država može i ima na kraju krajeva. Dosad smo vidjeli kakav je kriterij zapošljavanja prisutan kod ove Vlade i koji ljudi sjede i na koji način agencije ili zavodi ili što god što je pod upravljanjem države funkcionira. A spominjali ste evo i ovaj centar čini mi se, on je dobro poslužio za jedno prijelazno razdoblje za dobar transfer. Naime, prvi voditelj tog Centra za energetiku sada je evo predsjednik Uprave Petrokemije za koju čujemo da će vrlo brzo pronaći vrlo moćnog, snažnog, strateškog partnera pa to sve se vrti u jednom krugu i vidimo zapravo što je namjera i što je cilj pa onda nije loše formirati još pokoju agenciju da bi se taj

Kolega Popijač, vi ste rekli da ste tamo … sva ministarstva pa ste onda pitali šta će oni radit pa da će nešto radit. Moja replika na vas, oni neće radit ništa. Ispričavam se. Ovi ljudi neće radit ništa. Ja se želim ovdje osvrnut na neki način filozofsko-sociološki, kako god hoćete. Ma što ova Vlada misli što ona radi, to je suštinsko pitanje. S čime je ona došla na vlast, kojim programom i kako promišlja državu, je li to makiavelizam, je li to reformizam, je li to bizantizam. Ja ne vidim nikakvog načina. Ova država se pita treba li dati ceste u zakup. Ide po neku agenciju u svijet, da oni kažu što treba činit sa svojim cestama. To se moglo u roku od 24 sata izračunat. Ova država pita šta treba sa zdravstvom, treba li riješit nekoliko bolnica i plaća, engleske odnosno stručnjake iz Srbije, iz BiH, a samo je francuska agencija da ne kažem šta treba činit. Ova Vlada kaže ne treba Pelješki most pa onda ajmo pitat Francuze treba li nama Pelješki most i onda kad su Francuzi rekli sad treba, e oni su pametni. I onda udžbenike Jovanović šalje na recenziju trebaju li ovakvi udžbenici predsjedniku Srbije, glavom i bradom četničkom vojvodi i to nismo sami znali da li nam treba, nismo bili sigurni. Pa što ova Vlada, u što je sigurna? Onda nek osnuje ova Vlada agenciju za upravljanje državom i neka ide na skijanje, valjda bi nam bilo nekako bolje ili bi izašli iz krize, makar djelomično. Dakle, moj zaključak je da Vlada ne radi ništa, nije u stanju promislit ništa i da se de facto osjeća nemoćno i radi kao … što je radio, kad hoće riješit problem a zna da ga ne može riješit onda osnuje komisiju. Ova Vlada osniva agencije

kad bi student prava ili ekonomije dobio za seminarski rad zadaću napraviti prijedlog zakona o jednoj agenciji i kad bi ovakav prijedlog izradio seminar mu ne bi prošao jer toliko toga, sve što je napisano je napisano pogrešno, bez zapravo razmišljanja i evo samo nekoliko detalja. Sami ste rekli, agencijom upravlja osam članova upravnog vijeća, a upravom upravlja četiri člana. Pa temeljno načelo je da bude što manje članova radi učinkovitosti i da bude neparan broj, a ovdje je previše i paran broj. Upravo obrnuto od praktičnosti i logike. Kaže se da sredstva za početak rada osiguravaju se u državnom proračunu, ali da agencija stječe sredstva za obavljanje od naknada. ako nije agencija korisnik državnog proračuna, a nije nego samo u početku koristi, kako onda članak 15. kaže da mora voditi financijska izvješća i sastavljati ih po propisima na način vođenja računovodstveno-proračunskih korisnika kad agencija nije proračunski korisnik. Da ne govorim o uvjetima članova uprave, nema ih. Uvjet je samo da se netko rodio i da je možda punoljetan, ali to neki drugi zakoni čak ovdje i ne predviđa se. Samo da završi nekakav stručni studij i da ima 18 godina ili 22, ali izjednačavati učilište sa sveučilištima, izjednačavati učilišne studije sa sveučilišnim studijama, izjednačavati neiskustvo sa iskustvom jer ovdje nema iskustva, uopće nije propisano, izjednačavati neznanje sa znanjem je pogubno, društveno štetno i to može samo onaj tko je prošao proces odvikavanja od razmišljanja. Hvala. **Batinić, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo. Vi ste mi pomogli kolega upravo da i potvrdim ovu dilemu da mi nije jasno tko piše ove zakone. Koliko god se govorilo o administraciji, o nesposobnosti, nestručnosti, ljudi godinama i stječu elementarna administrativna znanja, da ovakve stvari ne propuštaju u raznim filterima. Očito, a to smo svjedoci već duže vremena da nikakve filtere ništa više ne prolazi, da se bubne nekakav prijedlog zakona tko zna otkud i gdje napisan, da administracija ona koja zna raditi i koja barem ne bi propuštala takve stvari bi barem nešto imala i priliku sugerirati da se nešto popravi ili da nema smisla to slati dalje. Toga više nema. Svatko napiše što hoće, dolazi se tu i onda naravno posljedice su toga strašno dramatične i nesagledive. Ja zaista cijenim i ono što ste vi ovdje uočili što se tiče same uprave. Zato sam i rekao. Pa ako želimo svjetsku agenciju, onda se zna tko treba stajati nutra. Onda raspisujemo za glavnog ravnatelja ne znam da se ne uvrijedi HRT-a ne znam šta, a za ravnatelja Agencije za energetiku nije važno ništa. Pa mislim katastrofa! Pa to je samo dokaz da se o ovome ozbiljno ne razmišlja, da je to jedno administrativno birokratsko tijelo koje će biti pisar za nekoga tko je već vjerojatno osmislio kuda to sve treba ići pa makar i pod vodu što vi kažete. I zato je važno te stvari ovdje reći u Saboru da hrvatska javnost vidi što se zapravo događa, a posljedice naravno ako uspiju u tome će biti dramatične za Hrvatsku. Stjepan Milinković, replika. Izvolite. Ali želim reći nešto glede agencije. E sad ja kao neki čelnik jedinice lokalne samouprave u koje se eksploatiraju značajne količine ugljikovodika sad kad čujemo ovako načelno kako je to agencija moćna koja ima reference i kakva će čuda čuda raditi ja bih rekao uuuu dobro, dobro je ovo, bit će dosta rente. A onda dođe svako malo nam se kaže prošle godine smo imali sličan slučaj slučaj da se kaže e sad će se jedinicama lokalne samouprave svako malo imamo smanjivat će se renta, iznos rente itd. Svako malo imamo mi te stresove iako mi imamo stresove i od ove eksploatacije. To je nesporno. Ali ne mogu pobjeći od onoga da me ovo nekako asocira dobro ste me razuvjerili da to sad dok se to ustroji pa onda 6 mjeseci, pa tako da to i neće baš tako brzo ići. I onda me to na neki način ponovo asocira na poljoprivredu o kojoj ja govorim uvijek. A zašto? Zato jer jučer je ministar rekao da će sad mi ove programe što ćemo mi u EU pa ćemo povući sredstva, pa dok se to usvoji, pa dok se natječaj raspiše to će biti negdje u 11. mjesecu. To je nekako i idealno za branje žira po meni, vrijeme za branje žira. Tako da ja ne držim baš da je to tako jako obećavajuće da će to baš ići onako kako bi bilo. Ja bih bio puno sretniji da to ide puno brže i da mi naravno možemo a poglavito moji poljoprivrednici da mogu povlačiti sredstva da ih ima kao što kažu 330 milijuna eura. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo odgovor kolega Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega. Gledajte dobro ste to uočili kako će to ići. Znači šta ste ubirali rente u Podravini ste ubirali dok god ima tamo plina koji je još pod koncesijom i nečega što oni već vade tamo. E sad kad dođe 9 članova, odnosno 8 članova i 1 predsjednik Upravnog vijeća odlučivati o tome, a njih čine ovako predstavnik Ministarstva nadležnog za financije, predstavnik Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, predstavnik Ministarstva nadležnog za prostorno uređenje, predstavnik Ministarstva nadležnog za znanost, predstavnik tijela nadležnog za praćenje poslova energetskog sektora i investicija, predstavnik tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom i dva predstavnika Ministarstva nadležnog za gospodarstvo. Tako će to ići. Oni će sve lijepo odlučivati o tim natječajima, o svemu onome što treba biti strateška nekakva budućnost hrvatskog gospodarstva kako će lijepo se to dijeliti investicije ili što već. Malo karikiram naravno, ali mi ne znamo da li je to agencija nadležna za to, da li je Vlada nadležna za to ili će biti nadležno bilo koje od ovog ministarstva. Do sada je barem u tom segmentu bilo posve jasno tko šta radi, na kraju krajeva. Zato sam vam ovo malo iščitao još detalja da vidite kako će se čitava stvar još dodatno neviđeno izbirokratizirati i blokirati mogućnost donošenja bilo kakvih ozbiljnih

ovo je jedan od zakona koji su koliko ja razumijem na tragu jednog velikog projekta ove Vlade a to je reforma državne i javne uprave. I evo svaki dan dobivamo nove doprinose i potvrde da se radi o jednom veoma osmišljenom projektu. Sigurno ne možete osporiti činjenicu da postoji izvozna orijentacija ove Vlade koja je na početku mandata bila objašnjena i potrebom i činjenicom da se zbog toga uvodi Državni ured za trgovinom. Taj Državni ured za trgovinu je funkcionirao godinu dana, onda je taj Državni ured za trgovinu ukinut, da bi se svi zaposlenici prebacili u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Nakon toga je krenuo poznati road show ministara po Europi kako bi se privukli investitori. Ne znam, nešto se u zadnje vrijeme ne govori o rezultatima tog road showa. Sada se osniva agencija kojoj je osnovna prva zadaća da sudjeluje u pripremi i organizaciji prezentacija u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalima određenih područja Hrvatske. Dakle, privlačenje investitora. To je posao ove agencije, to je posao bio Državnog ureda koji se ukinuo, koji je bio pri Ministarstvu gospodarstva i to je sad posao ureda koji je prešao u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Mislite li vi da će nam to bit dovoljno ili ćemo morati osnovati još neki … Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega mislim da ćemo morati predložiti formiranje jedne nadagencije za investicije, jer sad više ne znamo koliko. Vi ste ih nabrojali pet čini mi se agencija za investicije koje su formirane u ovoj, za mandata ove Vlade koji bi se trebali baviti provlačenjem investicija nikad manje i nikad tužnije upravo na tom području. Ali, važno je da se nešto vrti. Dakle, da se stalno donose nekakvi zakoni koji trebaju ostavljati dojam da se nešto strašno radi, glavno je dizati prašinu oko investicija, formirati pet različitih agencija koje se na kraju krajeva vi ste sad rekli barem tri koje ulaze međusobno u područje. Što radi Centar za energetiku? I ovo je energetika na kraju krajeva. Što radi centar za, odnosno Agencija za privlačenje investicija? Što radi sad ova trgovinska što je otišla u Ministarstvo vanjskih poslova? Ali istovremeno što rade ministarstva i što radi ova Vlada? Ukida Državni inspektorat. Gomila taj administrativni aparat, dakle te inspektore u ministarstva, ministarstvima oduzima onu fundamentalnu stratešku poziciju kao što je to sad evo u slučaju ovome i iz nekakvog tko zna kojeg razloga potpuno mijenja karakter i ulogu onog što bi zapravo sama ministarstva trebala biti, a što ne bi trebala biti. A najmanje bi trebala biti stjecište nekakvih inspektorskih ili inspektoratskih ili ne znam kakvih represivnih mehanizama. Evo, samo kao dodatak. Hvala. Hvala. I posljednja replika Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Popijač dosta ste vremena posvetili tome pitajući i diskutirajući čemu će ustvari ova agencija služiti i što je to i koja je njezina stvarna svrha i smisao. Ali odgovor na to pitanje ustvari već postoji. Služit će onome čemu bude potrebno. A da je tome tako ustvari pokazuje primjer jedne druge agencije, a to je HANDA. Kao što znamo HANDA je osnovana po zakonu i ova Vlada je odlučila da se HANDA uključi u proračun i postane proračunski korisnik. Dakle, govorimo o agenciji koja je osnovana po zakonu od Vlade i danas je proračunski korisnik. Ta HANDA npr. ima i neku imovinu, imala je. Imala je udjele u JANAF-u. I onda je Vlada planirala početkom prošle godine, a krajem prošle godine je i izvršila, izvršila je operaciju kojom je proračunski korisnik CERP kupio državnu imovinu od proračunskog korisnika. Agencija HANDA poslužila je kao izvrstan instrument, poseban instrument, special purpose da se ustvari obavi jedno netransparentno zaduženje i da proračun dođe do 500 milijuna kuna prihoda tako da su dvije državne institucije međusobno obavile kupoprodaju državne imovine koja logično i jasno proizlazi iz Zakona o upravljanju državnom imovinom vlasništvo RH. Takve transakcije jesu potpuno neprihvatljive i nezamislive uređenoj europskoj zemlji, ali se provode u Hrvatskoj. I tome služe takve agencije. I kada bude bilo prilike i kada se pokaže potreba i ova će agencija poslužiti za neku takvu posebnu svrhu, sigurna sam. **Batinić, Milorad Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice, mislim da ste vi još dosta potkrijepili argumente koje iznosimo čitavo vrijeme o smislu i načinu i zapravo pozadini čemu sve skupa ovo služi, a tim više što se govori o financijskoj samostalnosti i trgovini nekim podacima iz kojih će se financirati ova agencija. E sad, da bi ova agencija očito mogla trgovati sa podacima o nalazištima ili potencijalnim nalazištima onda će morati kupiti te podatke očito od Norvežana koji posjeduju sada te podatke bez obzira što se napisalo u onom zakonu prije na koji se referira ovaj zakon da je to vlasništvo RH. A ne može A ne može biti vlasništvo RH ako kaže ministar u novinama da će se onaj koji je to sad snimao naplatiti iz upravo prodaje tih podataka. A obzirom da država misli prodavati te podatke onda će ih morati kupiti od tih Norvežana. Evo, to su ti krugovi za koje se misli u nekim krugovima ili cijeloj Vladi da se zapravo ne vide i to je ništa drugo nego samo nažalost mazanje očiju. Hvala. Sada ćemo zastati sa radom, utvrđujem stanku. Nastavljamo u 15,00 sati. Prvi je klub HNS-a i Jozo Radoš. **Stazić, Hvala